20. gospodine Đilas, stav 3. – narodni poslanik ne sme da iznosi podatke, činjenice i ocene iz ličnog ili porodičnog života drugog lica koje mogu da naškode časti ili ugledu tog lica.Ostavite se optužbi na račun bilo čije dece, bilo koliko godina da imaju. Ako nemate bolje argumente, onda bolje ćutite i nemojte posebno damama u ovom domu, ako to radite van ovog doma i radite to u svom domu, to je vaše pravo iako to ja osuđujem, ali u ovom domu damama kao što je gospođa Tabaković nećete govoriti – vi bitange. Nećete. Nećete.I sve žene koje sede u vašoj poslaničkog grupi treba to da osude. Umesto da bude jedan aršin za jedne žene, a drugi aršin za druge žene. Iako vam nije dobro, kao što ste rekli, bolje da niste dolazili danas u Skupštinu nego da ste ovakve stvari izneli, ovakvu atmosferu uneli u ovaj dom i naše društvo.Dušan

kao što sam vam rekao na Odboru za finansije i sada vam ponavljam, svi podaci koje iznosim su isključivo sa sajta Narodne banke Srbije i sa sajta Ministarstva finansija. Na tim sajtovima ćete naći podatke šta ste vi ostavili 2000. godine, kada ste bili ministarka i kada ste bili jedna od ministarki u ekonomskim resorima koji su svi bili pod kontrolom Srpske radikalne stranke.Podsetiću vas da ste tada ostavili deviznu štednju od 387 miliona evra, samo 387 miliona evra, a zatekli ste deviznu štednju od 12 milijardi evra, da ste ostavili plate od 48 evra, penzije od 35 evra, da ste ostavili javni dug od 14,2 milijarde evra ili 170% BDP-a. Mi slušamo ovde stalno o nekom Mastrihtu od 60% BDP-a. Vi ste ostavili veći dug nego što je imala Grčka. To je ono što ste vi ostavili 2000. godine. Spominjete inflaciju iz 2012. godine od 12%, a vi ste ostavili inflaciju od 112%.Da pogledamo i neke novije podatke. Za vreme vašeg poslednjeg mandata je prosečna inflacija bila 6% godišnje,

Drugi zakonski zadatak NBS je zaštita interesa korisnika bankarskog sektora. Za vreme poslednjeg mandata su poslovne banke u Srbiji ostvarile neto dobit od četiri milijarde evra, na šta ste vi žmurili, kao i ostali predstavnici NBS.Pošto imam još jako malo vremena, samo da kažem ministru Malom da to koliko imate para na računu se najbolje vidi u zaduženjima koja su i na ovoj sednici, znači za zadnjih

Ja sam u Vladi od 24. marta 1998. godine do 24. oktobra 2000. godine bila ministar za ekonomsku i vlasničku transformaciju. I za mog ministrovanja nije ostala ni jedna jedina sporna privatizacija. Nalazima budžetske inspekcije posle 2000. godine niste mogli, a pronašli bi, da ste ikako mogli, i jednu jedinu mrlju na mom ministrovanju.Ono što govorite da smo ostavili, samo ste jednu stvar zaboravili. Ne dobacujte. Samo ste jednu stvar zaboravili. Da je Srbija bila pod sankcijama i da je do 1999. godine pred bombardovanje bila zatvorena zemlja, zatvorena zemlja, koja je morala da nabavlja naftu, lekove i ostale potrebne energente, zaobilazeći sankcije onih koji su vam 2000. godine obećali šest miliona dolara i starateljske pomoći Svetske banke za skidanje Miloševića, gde ste im sav realni sektor i i sav bankarski sektor predali za dva puta po šest miliona dolara.„Službeni list SRJ“, međunarodni ugovori broj 8. i broj 11. Zatvorili ste bankarski sektor po metodi isecanja od slučaja do slučaja, to je bio čitav elaborat kako će se bankarski sektor zatvoriti, i realni sektor, privatizacija pre svega velikih preduzeća urađena je onako kako je urađena, da je preko 450.000 ljudi ostalo bez radnih mesta i Srbija bez tržišta.To što je tada ostavljeno danas je, pod vlašću SNS i mene kao guvernera, čiji sam izbor i izglasana u ovom parlamentu, dinarska štednja 163 milijarde dinara, devizna štednja 15 milijardi evra, devizne rezerve 27 milijardi evra, od kada se prati u istoriji nisu tolike. Zlatne rezerve u okviru deviznih rezervi 46,5 tona, od čega je kupljeno 17 tona u inostranstvu, što se nikada nije radilo u Srbiji.O ugledu Srbije, o stranim direktnim investicijama i posledicama, odnosno rezultatima, govore cifre. O dobiti banaka... Čekajte, tata vam je bio u „CES Mekonu“ i veliki broj ljudi sa kojima danas sarađujete. Institut „CES Mekona“ koji je vodila Živana Olbina i koji je bio prvo zadužen

u tom smislu.Vi ste možda ljuti na mene što ja nisam dala saglasnost gospodinu Nikeziću Zvonimiru da bude član Upravnog odbora „Agrobanke“, zato što je imao prekršaje u finansijskoj oblasti, gde je zakon zabranjivao da on bude član je otac.)Upravo zato i govorim. Ja takav odnos imam danas prema svakome ko se pojavljuje da bude član uprave u bankarskom ili sektoru osiguranja. Jednak odnos imam.Međutim, zašto ovo govorim? Pa, vi bi morali kao ekonomista, kao bivši savetnik gospodina Cvetkovića da znate tri činjenice. Portfolio bankarskog sektora 2023. godine je udvostručen, što će reći da je deo prihoda došao od mnogo većeg kreditnog portfolija.Znate takođe da su povećane kamate na kredite zbog zatezanja monetarne politike i borbe sveta sa visokom inflacijom. I to su razlozi zbog kojih ne samo bankarski sektor u Srbiji ima veći profit, ali na nivou ostalih grana ili čak niže od ostalih grana u privredi Srbije. Jovanović: Jel moguće?)Da, moguće je. Mogu vam ih i izneti. Ali ono što je važno, jedno morate da znate, da malo povežete stvari u celinu, znači, udvostručen bankarski portfolio, taj povećani broj kredita na kojem banke zarađuju kamate, znate kako je moguć? Sa preko 450.000 novozaposlenih ljudi u fabrikama koje je otvorio Aleksandar Vučić i investitorima koje je doveo. Ti ljudi mogu da podignu kredit, mogu da ga otplaćuju, mogu da kupuju stanove, pa možemo i da imamo u krajnjem ishodu ovakav rast BDP-a. Ali jedna važna činjenica koja ide vama na teret je treći razlog zašto bankarski sektor u Srbiji ima povećani profit. U vaše vreme, baš u vaše vreme, 23,9% je bilo blokirano bankarskih sredstava u problematičnim kreditima, a i srpskim jezikom da kažemo politička odlučivanja gde će i kome ići pare, onima koji nisu mogli te kredite da vrate blokirali su deo bankarskih izvora sredstava za finansiranje, gde je gotovo četvrtina ukupnog bankarskog potencijala bila blokirana kod vaših političkih prijatelja uglavnom, neke su pominjali juče.Sektor bankarski danas ima svega 3% tih problematičnih kredita, i kroz energetsku krizu i kroz grčku krizu i kroz kovid krizu, nismo dozvolili da se povećava broj tih tih problematičnih kredita da bi moglo da se nastavi finansiranje. Jedan od najvećih, da kažem, uspeha ove vlasti je povećano investiciono finansiranje, zbog čega možemo i da govorimo o rastu o kom govorimo.I da rešim jednu ključnu dilemu. Moja su deca žrtva u velikoj meri mog bavljenja politikom i nije mene gospodin Đilas uvredio time što je pominjao nešto decu, ali izreći nebulozu vi ste kadar Tomislava Nikolića, a onda ste navodno to i to rekli za Vučića. Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, ja i još desetak ljudi smo osnovali Srpsku naprednu stranku, nismo mi iz drugih stranaka.Jesam ja sa vama nekad popila kafu? Jel mi imamo neke zajedničke prijatelje? Kako izmišljate gluposti da sam za čoveka koga najviše cenim u životu rekla tako nešto? Nemojte da se pravite da ne čujete glavnu stvar. Izmislili ste da sam rekla nešto, jer niste imali ni jedan argument. Time ste me, eto, postigli ste nemoguće, uvredili ste me time što ste mog prijatelja uvredili lažju koja govori o vašoj nemoći i o vašoj neljudskosti.Možete da se pravite da ne čujete, ovde piše sve. U ovim mikrofonima ostaju zapisane sve izjave o vama, o meni, sve što smo govorili. Postoje stenografske beleške od 1993. godine, od kad sam ja u politici, ali i od kad ste vi u politici i od kad ste vodili NIP

ostalo.Znači, ne možete vi da uvredite moju decu. Vi ste uvredili mene izmišljanjem nečega što ste za mog prijatelja rekli, što znam da niko neće poverovati, ali ste me povredili.

pre svega Sinišu Malog kao ministra da vodi računa kada kaže da na trezorskim računima ima 744 milijarde dinara, milijarde dinara, zato što bivšem gradonačelniku Beograda koji je prethodio Siniši Malom na tom mestu može da pozli pa ne može da sedi u sali. A još kad guverner, gospođa Tabaković, kaže kolike su nam devizne rezerve, mislim da ćemo i krevet da mu kupimo. Toliko o tome.Pitao bih gospodina Vesića koliko može sa 600 miliona evra kilometara auto-puteva da napravimo, koliko košta simbol Beograda koji je bivši gradonačelnik napravio? Jer, nešto mislim da istočni i južni krak Koridora 10 možda ne koštaju manje nego što košta taj čuveni Most na Adi, ali sam siguran da ne koštaju više.

zaradio 619 miliona evra, ili ukrao. Očigledno je da je to moguće samo sa osobom koja ima mašinski mozak, a nema ni trunke odgovornosti prema građanima i prema gradu koji vodi.Danas vodi.Danas na ovoj sednici, na kojoj sam se nadao da ćemo barem malo više da pričamo o Deklaraciji, mislim da sam se naslušao svega i svačega. Pre svega, valjda pod izgovorom nekog patriotizma, nekog ko se predstavlja kao patriota, preti se narodnim poslanicima većine. Još kažu - pazite kako glasate, mi vas gledamo! Šta treba, da se uplašimo? Još kaže - ja sam advokat, pa sebi daje za pravo da bude ne sudija Ustavnog suda, nego Ustavni sud, jer daje sebi za pravo da ceni ustavnost kao advokat, a ni sudija Ustavnog suda kao pojedinac to ne može. Pa se još predstavlja kako mi na ovoj sednici nešto krijemo, a pravno i ekonomsko nepismeni ljudi mogu da kažu da su sporazumi o zaduženjima prikriveni zato što stoje u Zakonu o budžetu za 2024. godinu. Toliko o njihovoj stručnosti, toliko o njihovom znanju, toliko o tome kako bi oni vodili Srbiju.Slušao sam od kolega narodnih poslanika koji takođe navodno brinu za našu južnu pokrajinu kako bi glasali za ovu deklaraciju ali, eto, ovaj deo da ste malo drugačije napisali, ja bih glasao. Nije čitao Deklaraciju da bi glasao za nju, nego ste čitali deklaraciju da ne glasate za nju. To je motiv. Nije vama stalo do srpskog jedinstva, nije stalo do srpskog naroda, nego da nađete političko opravdanje zašto nećete da podržite deklaraciju.Jedan kolega iz opozicije imao je primedbe. Sve je lepo ispričao i dao svoje primedbe, ali je rekao pošteno - ja ću za ovo da glasam, zato što niko do sad nije ponudio ništa bolje, iako je opozicija. Pa, neće kruna sa glave nikome da padne zbog toga! mi ćemo o svemu da glasamo protiv da, eto, ne smemo da naljutimo nekoga i da kaže kako možda sarađujemo sa tim zlim, negativnim režimom Aleksandra Vučića!Još jednu stvar da vam kažem, kolege poslanici. Srpskom jedinstvu ne doprinosi to što vređate izbornu volju tih istih Srba, sa pričom kako su izbori pokradeni, to je čin izdaje ili što vređate predsednika jednog entiteta i predstavnika srpskog naroda u Republici Srpskoj, nazivate mečkom Božanom. Kako vas nije sramota? Ma među vama nema "S" od Srbina. Jeste, vama je stalo do onih 744 milijarde koje se trezorskim računima i 27 milijardi deviznih rezervi. Što to ne kažete? Pa, vidite kako vam oči cakle čim vam to spomenem, čim vam to spomenem vama se oči zacakle.Da ne pričam o tome kako pokušavaju da sa nepoznavanjem problematike u jednoj oblasti koja se zove rudarstvo zaplaše građane. Evo, ja nisam stručnjak, ali ću saslušati stručnjake, ali ne vaše, nego nezavisne, zato što zato što studije procene uticaja na životnu sredinu za jedan takav projekat ne pripada nijednom institutu, ne pripada nijednom akademiku, nijednom naučniku, zato što je to multiplinarna disciplina, a vi dovodite tu vaše privatne stručnjake,Vidim

Ne brinite ništa, jer čim se nervirate, znam da vas pogađaju reči, mene vaše da pogode ne mogu jer uglavnom zasnivate svoje debate na neistinama. Mislim da ako ništa drugo, jedna ovakva deklaracija koja je predložena od strane formalno Vlade Republike Srbije, neformalno dve srpske vlade, što izbegavate da kažete, ako ništa drugo, bar će mnogima ovde u Srbiji maske da padnu, ko šta misli Srbiji, ko šta misli srpskom narodu. Pravi je trenutak da je donesemo zato što mnogi od vas izgleda mi da ne poznaju kakvo je raspoloženje Srba koji ne žive u matici.Evo ja sam bio na jednoj tribini u Trebinju za koju mogu da kažem i da je početak svega ovoga. Tribina je pod nazivom „Buđenje srpskog jedinstva“, februar mesec 2020. godine pred pandemiju korone. Organizovala je Ujedinjena Srpska sa sadašnjim predsednikom Skupštine Republike Srpske, Stevandićem.Evo vidim, opet dobacivanja. A, da ste bili tamo znali biste, da ste bili tamo znali biste koliko Srbima koji ne žive u matici su potrebne čvršće veze sa maticom, kako oni gledaju Srbiju, kako je više čuvaju nego mnogi od vas ovde.Vama je sve to smešno. Ma, nema veze.Kako je više čuvaju nego mnogi od vas ovde. Ne vidim u čemu je problem onda da barem ljude koji koji vama uopšte ne smetaju da barem njih podržite kao pripadnike sopstvenog naroda, nego sve izvrgavate ruglu, sprdnji, podsmehu. Onda hoćete da kažete da vi brinete o interesima građana Srbije.Čuo sam jednu zanimljivu teoriju da pripadnost srpskog naroda se koristi da bi postojala država Srbija. Kažite mi, molim vas, na duge staze gde je opstao srpski narod gde nije bila srpska vlast?Kažite mi u kojoj vlast?Kažite mi u kojoj državi je opstao srpski narod gde nije bila srpska vlast? U kojoj državi? Nemamo odgovor, Nemamo odgovor, nije ni u jednoj. Zato se i javlja ta neophodnost i za ovom deklaracijom, radi očuvanja nacionalnog identiteta pripadnika srpskog naroda.Pri svemu tome, ja to moram da kažem, mada je deklaracija mnogo napadana od strane raznih političara iz regiona, deklaracija ni u jednom delu ne ugrožava teritorijalni integritet bilo koje zemlje u regionu i više puta se u samoj deklaraciji izražava podrška pre svega teritorijalnom integritetu BiH i suverenitetu Republike Srpske.Čini mi se da zbog tog suvereniteta Republike Srpske nećete da podržite ovu deklaraciju. To ćete morati da objasnite svojim sunarodnicima koji žive na teritoriji Republike Srpske, ako smete da odete kod njih i da im kažete da ste glasali protiv toga da se kao pripadnici istog naroda pomažemo radi očuvanja nacionalnog, verskog i kulturnog identiteta.Da bi građani Srbije znali kolika je to boleština među njima, recimo problem rudarenja u Srbiji su podigli na politički nivo, a onda su sa tim političkim nivoom

Svima pripada, zašto je petljate u dnevno političke teme? Da biste delili narod i došli do sitnih političkih poena?

mi se da se ovde ponavljaju stvari o deklaraciji koje sam čuo i u Zagrebu i u zvaničnom Sarajevu i u još nekim političkim centrima.Imali smo ovde jednu diskusiju jednog kolege koji nije Srbin. Pripadnik je mađarske nacionalne manjine, Balint Pastor. Mnogima od vas je pokazao kako se prvo poštuje država u kojoj živi i kako se poštuje matica, njegova njegova matična država kojoj on pripada kao pripadnik mađarskog naroda.Mislim da i mnogim političarima iz regiona može da posluži primer saradnje Srbije i Mađarske i početak odlične saradnje između srpskog i mađarskog naroda.Mogu da kažem da je zato bilo potrebno mnogo truda i jedne i druge strane zato što istorija Srba i Mađara nije baš tako jednostavna i laka.Kada laka.Kada smo mi mogli sa njima, oni sa nama ne vidim zašto se napada jedna ovakva deklaracija i u Zagrebu i u Sarajevu.Ne mogu da razumem da država u kojoj postoje etnički Srbi kao pripadnici nacionalne manjine hoće te iste pripadnike nacionalne manjine ili da protera ili nasilno da asimiluje ne shvatajući da pri tome gubi deo svog kulturnog identiteta. Sve ono suprotno od onoga što radi Srbija koja ima ubedljivo najviše nacionalnih manjina u ovom delu Evrope i svaku nacionalnu manjinu smatra delom države i bogatstva koje ta država ima.Vi ima.Vi izvolite, delite mišljenje sa onima koji su i napadali Srbiju i napadali predsednika Vučića, koji nisu pre svega Srbi, koji su dokazali da ne misle ništa dobro Srbiji, čak su nam stavljali i barikade na graničnim prelazima da ne mogu da prolaze kamioni iz Srbije kroz te države. Proterali sam nam 450.000 stanovnika, sunarodnika u „Bljesku“ i „Oluji“. Da nećete možda u Knin da idete da slavite sa njima to? Evo, voleo bih da konačno o tome progovorite. Neka kažu lepo i Srbi sa tih prostora da li se slažu sa načinom na koji odnosila jedno vreme Hrvatska država prema Srbima, i sada isto. U Srbiji kada glasaju nacionalne manjine, pa glasaju svi u jednu kutiju, nema drugog spiska, nema drugačijeg listića, nema druge kutije, hoćemo da on bude siguran kada dolazi da neće da bude prozvan zbog toga što je pripadnik drugog naroda. Sve suprotno od onoga što rade neki naši tzv. dobri susedi, koji sve drugo rade, samo na svaki način pokušavaju da ospore postojanje, ozbiljno postojanje srpskog naroda na svojoj teritoriji.Još jednu stvar pa da završim, oko izbora guvernera Narodne banke. Gospođa Tabaković je kroz više svojih rezultata pokazala i dokazala se kao guverner Narodne banke. Uređen je međunarodni sistem, monetarni sistem, inflacija je pod kontrolom, ali ono za šta gospođi Tabaković mogu da odam priznanje što je bankarski sistem odnosno strane banke stavila u zakonski okvir u Republici Srbiji i kada možete da stavite institucionalno banke koje rade na vašoj teritoriji u zakonske okvire, budite sigurni da možete i bilo koju drugu rudarsku kompaniju koja je mala maca za bankarski lobi i bankarski sektor, da stavite pod kontrolu.Za kraj, neko je rekao ovde da će istorija da piše šta radimo, ali neće istorija da piše ono što vi želite, istorija će da piše ko je reformisao Srbiju, šta je sve urađeno za vreme vlasti Aleksandra Vučića, koliko je puteva napravljeno, koliko je bolnica izgrađeno, koliko je bolnica rekonstruisano, koliko je radnika zaposleno i koliko je fabrika otvoreno, o tome će da piše istorija. Pisaće i još nešto,

boleština.Mislim da je predsednica Ana Brnabić morala da reaguje na to i da prekine Veroljuba Arsića, jer je to uvredljivo za sve nas koji sedimo sa ove strane, ali bih pitao poslanika Srpske radikalne stranke Veroljuba Arsića da li je patriotizam to što 90% … (Isključen

o tuđoj deci ne pričam, a zna se kako prolaze moja deca, koju tuku u školi jer im je tata lopov zbog laži koje iznosite.Nemojte da pričate o ljudima od 30 godina koji su se zaposlili u službama kao deci. Hajde to da preskočimo. To je broj jedan.Nemojte meni da bilo ko bilo šta o deci priča, zna se kako moja deca prolaze.Što se tiče gospodina Arsića, koji ovde priča o tome šta sam ja ostavio u Beogradu, gospodine Arsiću, ja izašao na izbore a dobio

je fascinantno da vi pričate o ekonomiji sa srednjom tehničkom školom koju ste završili u Kostolcu. To mi je ovako fascinantno, ali mi je još fascinantnije da ste vi čovek koji bi trebalo da bude u Odboru za pravosuđe, jer ste vi uspeli da uđete u kafanu sa pištoljem pijan, da uzmete pare od konobara, da budete oslobođeni zato što je veštak rekao da ste vi bili toliko pijani da niste znali šta radite. Vi ste ušli u istoriju srpskog pravosuđa.Kada

jednom vam kažem, pošto ne mogu više da vas slušam, pošto kada slušam onda mi se zdravstveno stanje ozbiljno naruši dodatno, pa ću morati da odem. Svaki put kada bilo ko od vas kaže laž o meni, ja ću reći istinu o njemu.Hvala vam puno.

koristim pravo na repliku, nego kao predstavnik predlagača, na šta imam pravo, jer očigledno je da sve što sam govorio u prethodnoj diskusiji da je jako pogodilo bivši režim toliko da je pobegao.Evo, ja sedim ovde čitav dan, nije mi teško, ne plašim se njih, nisam se plašio ni kad su bili vlast, a kamoli sada, ne plašim se na njihove stvari koje oni izmišljaju, pričaju. Mene samo interesuje jedna druga stvar, na šta oni nikako ne daju odgovor, kakva je to matematika da za četiri godine na mestu gradonačelnika Beograda zaradite 619 miliona evra?Evo, 619 miliona evra?Evo, samo to da odgovori, da kaže građanima Srbije tu čarobnu formulu kako se zarađuje 619 miliona evra.Ovde očigledno postoje neke duple istine u celoj toj priči zato što ne znam kako da objasnim jedan vrhunski bezobrazluk, da koristite poziciju gradonačelnika Beograda

na osnovu koga ćete da zaradite 619 miliona evra? To je ono što građane Srbije najviše interesuje i to je ono prema tome kako se građani Srbije opredeljuju. Opredeljuju se prema rezultatima i ko se kako ponašao dok je bio

Vučića.Jeste, bio sam i u Srpskoj radikalnoj stranci, i tada sam vas pobeđivao. I Vučić vas je tada pobeđivao.

pisma američkom ambasadoru da vas uvede u vlast u Srbiji. Tražite od njega pomoć.Znate šta, kada se bavite politikom iz kog god da ste naroda i iz koje god države da dolazite, nemojte tražiti pomoć i podršku. Nemojte tražiti pomoć i podršku od stranih ambasada… čudno.Nemojte da dobacujete kolegi, pošto uporno kritikujete dobacivanjem.Uostalom, za to je zadužen gospodin Jovanović.Izvinite, kolega Arsiću.Izvolite. **Veroljub Arsić** Niste morali, koleginice.Razumem vašu želju da atmosferu u Skupštini privedete onom delu koji se odnosi na Poslovnik, ali ne smeta meni njihova galama, čak me i motiviše da još afirmativnije govorim o politici Srpske napredne stranke i politici koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji, za razliku od njih, ne traži podršku

kakvi ste kao…Primećujem da vas mnogo pogađa sve što sam rekao. Jadni ste političari koji visite po zapadnim ambasadama da vas one dovedu na vlast.Znači, ja sada svakoga od vas slobodno, pošto sam ja iz Požarevca, slobodno izazivam i bacam rukavicu da me pobedite u Požarevcu sa vašom strankom, a ja sam na ime, da vidim kako ćete da prođete. Toliko o tome koliko o vama misle građani Srbije ne zato što sam ja nešto mnogo poseban, nego kakav negativan stav imate potpuno zasluženo od strane građana Srbije prema vama. Prelazimo na listu narodnih poslanika.Reč ima kolega Edin Đerlek.Izvolite. Uvažena predsedavajuća, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, pokušaću da se držim dnevnog reda, iako vidim da je to danas veliki izazov.Kada je u pitanju deklaracija, naravno da Srbi imaju pravo da se sabiraju i da usvajaju deklaracije, naročito ako se ima za cilj ono što se govori, a to je sloga, zajedništvo, pomirenje, pa čak i nacionalni ponos. To su sve dobre i legitimne stvari, kao što je dobro što se izražava pijetet prema žrtvama u BiH, ali isto tako i u zemljama bivše Jugoslavije.Međutim, postoji nešto što je crvena linija za nas Bošnjake, pritom mislim na Bošnjake koji žive u ovoj zemlji, koji žive u regionu, u dijaspori i u celom svetu.Kod mene nećete naći raskorak u onome što govorim u Novom Pazaru, u Beogradu, u Sarajevu, Banja Luci i bilo gde u svetu. Moj narod me je birao da jasno saopštavam naše stavove.Ja ću vas zamoliti samo, ako možete da utišate predstavnike iz opozicije, budući da ne mogu da govorim i da mi nadoknadite ovo vreme.Dakle, vreme.Dakle, ja nisam ona vrsta političara koja krije svoje stavove, već ih jasno saopštava, smatrajući da je u toj iskrenosti i otvorenosti lek za poboljšanje naših odnosa. Iskreno volim ovu zemlju i sve narode koji žive u njoj. Radim na tome da Srbija ide napred i da građani ove zemlje bolje žive. Mislim da sam to dokazao i pokazao i nastaviću to da radim u budućnosti onoliko koliko mi se da šansa i prilika.Međutim, naš stav po pitanju Srebrenice je jasan. U Srebrenici se jeste dogodio genocid i za njega su osuđeni pojedinci, ne država Srbija i ne srpski narod. I ko god kaže da je srpski narod genocidan narod, znajte da je zlonameran i da ne želi dobro ni sebi, ni svom narodu, ali ni srpskom narodu. Nijedan narod ne može biti okarakterisan kao genocidan narod. Čak i Srbi su pretrpeli genocid u Drugom svetskom ratu i to nikada neće biti politika Stranke pravde i pomirenja.Kada je u pitanju rezolucija o Srebrenici, oni koji misle da je slučajno i da nema nikakvog dodira sa onim što se dešava u Palestini i Gazi, znajte da je veoma naivan. Itekako ima veze, jer mnogi žele da operu svoje ruke tom rezolucijom od onoga što se događa danas u Gazi. Možda i operu ruke, ali savest nikada ne mogu oprati. Sad oni misle da će muslimani reći – pogledajte kako nas oni brane i štite, isti oni koji podržavaju masakr u Gazi, gde je ubijeno preko 40 hiljada ljudi, dva miliona raseljeno, gde deca skupljaju kišnicu da bi imali šta da popiju, gde skupljaju na deponijama hranu, gde roditelji skupljaju delove svoje dece da bi mogli da ih sahrane. I gledajte čuda, ta ista izraelska vojska kaže za sebe da je najmoralnija vojska na svetu, vojska koja je ubila na desetine hiljada nedužnih i nevinih civila, vojska koja je ubila na stotine novinara, na desetine humanitarnih radnika, koja UN proglašava terorističkom organizacijom, koja snima sebe dok ubija goloruke civile. Zamislite tog licemerja i hipokrizije, to je najmoralnija vojska na svetu.Podsmevaju se čitavom čovečanstvu, očekivajući da će svet ćutati i gledati taj horor koji se dešava. Naravno da nećemo ćutati o tome, jer to definiše karakter i mene i mog naroda, ali i ove zemlje. I nemam ništa protiv jevrejskog naroda, ali itekako imam protiv ovoga što radi izraelska vlada i ovoga što radi izraelska vojska.Zašto ovo govorim? Pa, govorim da mi ne bi dozvolili ovde da nam se ikada ponovi takvo ili slično ludilo rata. Govorim zbog toga da Srbija bude na pravoj strani istorije kada su u pitanju svetska dešavanja, da okrenemo novu stranicu u pogledu srpsko–bošnjačkih odnosa i da prestanemo jednom za svagda sa ratno-huškačkom i neprijateljskom retorikom, koja će oterati sve odavde, koja će oterati ljude odavde i onda nećemo imati ni kome da pričamo, ni nad kim da sprovodimo politiku.Vreme

Da ne bih kasnije ponavljao i da bih sprečio i neke nedoumice, Kosovo i Metohija je deo Srbije, Republika Srpska je priznat entitet i Srbija ne u NATO.Koleginice i kolege, zdravo živo. Svi smo, pre svega, građani, državljani Republike Srbije, pa tek onda to što smo po nacionalnosti, sklonostima, obrazovanju i zanimanju, pa i narodni poslanici.Zar Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda treba da nam propisuje kako da se vladamo? Da meni deklaracija propisuje odnos prema Srbiji i sunarodnicima u okruženju? Meni tako nešto nije potrebno, jer me je život kroz vaspitanje, školovanje i profesionalnu vojnu službu usmerio i zadržao na putu patriotizma i rodoljublja, kao i odnosu prema sunarodnicima, ali i drugim narodima koji žive u Srbiji i okruženju.Uprkos svemu rečenom, izjavljujem da ću podržati i primenjivati deklaraciju, deklaraciju o zabrani iskopavanja litijuma, jer to je svesrpska, svesrbijanska i svebalkanska deklaracija, da sačuvamo našu zemlju, da sačuvamo naše ne previše bogate resurse, da ih razumno i domaćinski koristimo, a ne da ih uništavamo. Da kada te bogate čike iz inostranstva dođu i kažu - izvinite što je ispod vaše zemlje naš litijum, odbijemo taj njihov sarkazam i njihove nadnice za život.Dosta život.Dosta mi je, zaista, mitova o odbrani Evrope na ovim prostorima, počev od Kosovskog boja, preko mnogih velikih seoba, stvaranja raznih vojnih granica, pa do današnjih aktuelnih dana, kao npr. sada da se brani Evropa od litijumske zavisnosti od Kine, a najveći pojedinačni akcionar "Rio Tinta" sa 14% je kineska kompanija "Činalko".Da mi odbranimo ovo naše, a ne da predamo budzašto novim kolonijalnim gospodarima. Ja sam samo jednu zakletvu dao i bespogovorno ću je slediti, to je odbrana zemlje, naše reke, naše šume, naš vazduh, naša zemlja, naši životi, hvala.

Nekoliko je razloga zbog kojih i treći put podržavamo kandidature Jorgovanke Tabaković. Prvi razlog je da nema snažne države bez snažne Narodne banke. Narodna banka Srbije predstavlja snagu dobro organizovane, finansijski stabilne države, koja predstavlja državu i u međunarodnom finansijskom okruženju i pred našim građanima.U prethodna dva mandata tim okupljen oko Jorgovanke Tabaković je uspeo da unapredi reputaciju bankarskog sistema, koja skoro nije ni postojala pre 12 godina. Za poslaničku grupu SVM je od posebnog značaja da je poštujući zakonom propisanu ulogu NBS uspela da pored obaranja stope inflacije u održavanje monetarne stabilnosti u prethodnom periodu zatvori insolventne banke na način da ne ugrozi stabilnost bankarskog sistema.Takođe, sistema.Takođe, više puta je uspela da odbije napade FX spekulanta koji su pokušali da obore kurs dinara i na takav način da ostvare ekstra profite. Narodna banka Srbije, odnosno privilegovana NBS, koja je osnovana domaćim akcijskim kapitalom pre 140 godina, kao šesnaesta centralna banka u svetu, je simbol naše snažne veze sa evropskom monetarnom tradicijom.Možemo reći da smo se prvi put Evropi predstavili našom Narodnom bankom i kao što smo svi i kao što smo prvi Sretenjski ustav pravili po ugledu na fracuski, belgijski ustav tako je i znatnu početnu pomoć u organizaciji Narodne banke pružila belgijska Vlada i njena Centralna banka. Prva pisana informacija o po potrebi osnivanja Narodne banke je objavljena 1854. godine u novinama srpskim u članku „Današnja novčana kriza“.Dakle, vidimo da je od samog početka Narodnu banku Srbije pratila novčana kriza i svi 28 dosadašnjih guvernera je tražilo odgovore na tri ključna problema: kriza, stabilizacija i inflacija.Uspešnost inflacija.Uspešnost guvernera Narodne banke i njegovog tima se ceni upravo kroz odgovore na probleme stabilizacije i inflacije, a važan razlog zbog kojeg će Savez vojvođanskih Mađara podržati izbor Jorgovanke Tabaković je i taj da je guvernerka sa svojim timom uspela da kreira finansijski okvir koji je ojačao finansijsku stabilnost i olakšao otplatu kredita, privremeno su ograničene kamatne stope na standardne kredite, aktivno se pomagalo korisnicima finansijskih usluga, platni sistemi su funkcionisali bez prekida uz redovno izvršavanje svih transakcija, ojačan je DinaCard sistem, banke su obavezne da sprovedu dinarizaciju kredita, umanjene su naknadne za transfer sredstva i uskoro će biti uvedene i elektronske menice.Nije guvernerka Tabaković i njen tim prva koja je rešavala probleme inflacije i stabilizacije dinara. Posle Prvog svetskog rata stabilizacija dinara je trajala sve do 1931. 1931. godine kada je uvedena i zakonska de jure stabilizacija dinara donošenjem novog Zakona o Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije i Zakona o novcu. U prošlom veku, kroz program monetarne rekonstrukcije, eliminisana je hiperinflacija u januaru 1994. godine, ali će u našoj ekonomskoj, monetarnoj i političkoj istoriji ostati zabeleženo da je inflacija tokom 2023. godine prepolovljena i krajem 2023. godine bila je dvostruko niža nego krajem 2022. godine. Za pad inflacije zasluženi su pre svega: restriktivni monetarni uslovi, slabljenje globalnih pritisaka, a pre svega na proizvodnju hrane.Predlog naše poslaničke grupe je da Narodna banka zajedno sa Vladom ograniči marže za osnovne prehrambene artikle koje imaju koeficijent obrta jedan u mesec dana, jer su iskustva pokazala da je takvim merama moguće u većoj meri smanjiti inflaciju i zaustaviti nekorektnu poslovnu politiku koju sprovode trgovački lanci na teret dobavljača i kupca.Kada govorimo o rezultatima Narodne banke Srbije ne treba zaboraviti da je monetarnim merama uspela da smanji negativne efekte prouzrokovane pandemijom virusa kovid 19 i da pomogne privredi Srbije, smanjena je referentna kamatna stopa za ceo procenti poen, sužen je koridor osnovnih kamatnih stopa, povećana je dinarska i devizna likvidnost banaka, propisan je moratorijum u otpati obaveza po osnovu kredita i finansijskog lizinga za sve dužnike koji su to želeli najpre na 90, a zatim i na dodatnih 60 dana,

pravovremene i koordinirane mere Vlade i Narodne banke Srbije sprečili su veći pad ekonomske aktivnosti i uspešno su sačuvana radna mesta u Srbiji.Za

u režimu privatne, državne, društvene i javne svojine, u ratnim okolnostima, okolnostima hiperinflacije, sve se menjalo, osim činjenice da je usled društvenih turbulencija, nepoverenja građana prema dinaru bilo je visoko, da su građani uvek štedeli više u evrima, nego u dinarima.Ono što se promenilo u mandatima guvernerke Tabaković je najdinamičniji godišnji rast dinarske štednje do sada. Dinarska štednja je u 2023. godine dostigla rekordno visok nivo do gotovo 138 milijardi dinara što je preko 40% više nego godinu dana ranije.Pošto su u prošloj godini pojedini sektori ostvarili rekordne profite, odnosno ekstraprofite zahvaljujući ekonomskoj situaciji, predlog naše poslaničke grupe je da se ispita da li je moguće privremeno uvesti porez na ekstraprofite i putem toga finansijski pomoći velikim državnim sistemima, na primer, zdravstvu, obrazovanju koji su u najtežim vremenima, koja su, nadam se, iza nas, najviše pomogli građanima Srbije.Za poslaničku grupu SVM je ključno da Narodna banka Srbije na čelu sa guvernerkom Jorgovankom Tabaković predstavlja simbol monetarne suverenosti,

vođena realnim zahtevima naše privrede, a koja čuva političku suverenost Srbije u procesima pristupanja i pridruživanja Srbije EU. Zbog svega napred navedenom, poslanička grupa SVM će podržati predlog za izbor Jorgovanke Tabaković za guvernera Narodne banke Srbije. Hvala na pažnji.

što je kolega koji mi je pretio nekoliko puta, koji mi je psovao majku izašao, jer sam hteo da mu zahvalim još jednom na tome što smo zahvaljujući njegovoj organizaciji opozicije pobedili u Beogradu ubedljivo. Dakle, u prvom tom nekom procesu izbornom, on je izgubio 65 hiljada glasova svojom organizacijom i time doprineo da izgubi izbore, a takođe zahvaljujući njegovom bojkotu bilo je nesumnjivo da ćemo te izbore dobiti, stoga želim da je čuo ili ne čuo da mu zahvalim na našoj izbornoj pobedi kojoj je on i te kako doprineo.Za vreme njegove vlasti zatekli smo prilikom promene potpuno razvaljenu državu, teritorijalno razbijenu, politički obezglavljenu, ekonomski devastiranu, vojno nemoćnu, socijalno neodrživu, moralno unakaženu. To je ono što smo zatekli. Zatekli smo gotovo ekološki čistu državu. Zato se oni bune. Privrede nije bilo. U celoj Srbiji se dimila dva odžaka. Potpuno ekološki čista država i danas oni, kada se privreda Srbije oporavila, kažu – privrede nema.

To pokazuje da naša privreda pravi novac od koga naši zaposleni primaju plate, ali gle čuda kažu da privrede nema.Građani su siromašni i siromašni građani umiru od zagađenog vazduha, doslovce tako. Dobro, ako privrede nema, kako je to onda zagađen vazduh? Aha, od prevoznih sredstava automobila, dizel itd. Odakle siromašnim građanima, kako oni kažu, dizel automobili? Odakle im uopšte automobili ako su toliko siromašni?Da idemo malo dalje, ja sam jedan od onih koji je stalno tvrdio da sam ja za eksploataciju litijuma po najvišim evropskim standardima. To sam tvrdio i kada je Vlada donela onu uredbu. Ja sam za to i dan danas da se eksploatacija litijuma vrši po najvišim evropskim standardima, a znate li zbog čega? Zbog životne sredine. Dakle, ukoliko se neko žali da je vazduh zagađen, taj je verovatno za električne automobile, a kako ćemo imati električne automobile, to ekološki ustanici ili ekološke ustaše, ne znam koji izraz da upotrebim, ne znam kako se to po padežima lomi, kako oni to misle da imamo čist vazduh ako nemamo električne automobile. Znači, bez problema oni koriste mobilne telefone, laptopove, hoće čist vazduh, ali neće električne automobile koji dovode do čistog vazduha.Otprilike ja bih to sveo kada ih pogledam ovako pomislim – ljudi, kako ove bogate službe lako kupe kod nas skupe, jeftine ljude.Na kraju, da ne dužim, da ostavim nešto vremena za kolegu Miliju, ovde jedan od njih u konotaciju i kontekst stavio je deklaraciju sa Svesrpskog sabora u kontekst sa kanalizacijom. Dakle, on je rekao da nije za deklaraciju Svesrpskog sabora o nacionalnom i političkom jedinstvu srpskog naroda, on je, kaže, za kanalizaciju. kanalizaciju. Evo da se ja složim sa tim vremešnim studentom, koji studira 24 godine, i ja mislim da je on za kanalizaciju. Hvala.

Nismo mi pobedili samo zato što je Dragan Đilas uspeo da razbije opoziciju i posvađa, već i zato što smo imali izvanredan program, zato što smo imali rezultate, ali svakako da je doprineo i to ste potpuno u pravu, koliko je mogao on je doprineo.No dobro, evo sad već šest časova, uskoro je već šest časova, prestajemo sa radom.Dakle, šta sam želeo da kažem? Želim da se zahvalim svima onima koji su zaista dali doprinos ovoj raspravi. Bilo je ovde i konkretnih primedbi, bilo je konstruktivnih primedbi, bilo je i onih koji su uspeli da se izdignu iznad ličnih uvreda, bilo je i onih koji su uspeli da vide da ovo jeste istorijska sednica i da deklaracija Svesrpskog sabora jeste nešto što će nas obeležiti u budućnosti.Znate, kad prođe sve ovo niko se neće setiti onoga što je pljuvao, vređao onoga što je mislio da je strašno duhovit kad urla, ali će se setiti onih koji su ovu rezoluciju doneli, oni koji su izglasali i oni koji su radili po njoj. Istorija takve pamti.Znate, Nikola Pašić je 1915. godine, 1916. godine bio skoro smenjen zato što su ga optužili da je on kriv za slom Srbije. Kažite mi ime tog koji je tražio smenu Nikole Pašića i kažite mi ko je sve bio tu i kažite koje sve lične uvrede su mu uputili, ali svi odlično znate ko je Nikola Pašić i odlično znate kako je Srbija uspela da vaskrsne posle strašne albanske golgote.Još jednom, osetio sam potrebu da se zahvalim svima vama koji ste uspeli da se izdignete iz onoga u šta nas guraju mržnjom, da se zahvalim svima vama koji ste uspeli da nađete snage da raspravljate o onome što jeste tačka dnevnog reda, ono što jeste tema zbog koje smo se sakupili i što dajete, što zaista činite čast srpskom narodu kada od ove institucije, ovog najvišeg doma pravite mesto na kome ima smisla biti, mesto posle koga istorija ima o čemu i o kome da piše.Još jednom želim da vas se zahvalim i radujem se što ćemo se brzo ponovo videti. Hvala vam. Hvala.Završavamo rad za danas i nastavljamo sutra u 10 časova. Hvala